Head ametikaaslased, austatud Riigikogu! Austatud Vabariigi Valitsuse liikmed! Head infotunni jälgijad! Alustame 9. juuni infotundi. Kõigepealt viime läbi kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll.

Tänases infotunnis osalevad järgmised valitsusliikmed: peaminister Kaja Kallas, riigihalduse minister Jaak Aab ja sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. Iga küsimuse esitamiseks on aega kaks minutit, vastamiseks kolm minutit.

Soome praegused piirangud on lahutanud peresid ja lõiganud ära suure osa inimeste sissetuleku. Tuhanded inimesed pole oma pereliikmeid näinud juba viis kuud. Riho Terras on koos teiste Eesti Euroopa Parlamendi liikmetega teinud arupärimise Euroopa Komisjonile vaba liikumise põhimõtte rikkumise rikkumise kohta Soomes. Euroopa Komisjon juhtis samale probleemile tähelepanu juba veebruaris. Minu fraktsioonikaaslase Urmas Reinsalu algatusel tegime vastavasisulise avalduse ka Soome parlamendile. Teie kohtusite hiljaaegu Soome suursaadikuga. Kas teile ei tundu, et te oleksite pidanud võtma selle ummikseisu lahendamisel juhtrolli juba palju varem? Ma Aitäh! Ma olen seda ummikseisu püüdnud lahendada alates jaanuarist. Meil on pidevalt olnud vestlused ja kohtumised Soome peaministriga, kus ma sedasama muret olen väljendanud. Väga pikalt oli meie viiruseolukord hoopis teistsugune, nad tõid välja just need epidemioloogilised põhjused, miks ikkagi piire avada selliselt ei saa. saa. Viimased otsused muidugi enam epidemioloogiliste põhjendustega põhjendatud ei ole. Vähemalt need põhjendused need põhjendused selles osas ei kanna, need leevendused, mis ongi tehtud, on selgelt ebaõiglased. Pärast seda on samuti suhelnud need töörühmad, mis on välisministeeriumide vahel, et seda lahendust leida. Aga Soome valitsus on olnud siin väga jäik. Soomes muidugi tulevad ka kohalikud valimised sellel nädalavahetusel. Me loodame, et pärast seda läheb olukord paremaks. Aga kõik see, mis te ütlesite, et see olukord on mõistetamatu, on tõsi.

Liidus. Seda on valitsusel muuta suhteliselt raske. Aga see on igal juhul ebavajalik, arvestades seda, et Soomes on vanemad inimesed vaktsineeritud, Soome tervishoiusüsteem on väga heal tasemel ja ei ole tegelikult epidemioloogilist riski. Mulle lihtsalt tundub, et seal taga taga on ka muud põhjused. Aga me töötame sellega edasi. Järgmistel päevadel on meil samuti kavas veel täiendavad sammud, et Soomet ikkagi ümber veenda. Loodame, et mingi lahendus saabub.

et see tööränne taastuks. Kuidas te seda kommenteerite? Kas te saate kinnitada, et valitsus ja välisminister on tõesti teinud kõik?

väga palju suunab ja otsustab. Meil on kontaktid peaministrite tasemel. Me oleme rääkinud vist oma viis-kuus korda, ülemkogudel oleme kohtunud ja oleme rääkinud, oleme eraldi rääkinud

kus asjad lähevad n‑ö kurjaks? Ühelt poolt on meil ikkagi naabritega vaja ka häid suhteid. Seetõttu oleme püüdnud seda ajada sõbralikult, et mõista ka nende muresid ja tuua välja, mida me kõike oleme teinud selleks, et tööränne saaks avatud. Näiteks, laevaliikluse puhul on ju ka ette nähtud negatiivsed testid enne laevale minekut, st laevad ise teevad selle kontrolli, et

teha samme ja minna veel kurjemaks, aga me peame vaatama ka suuremat pilti, nii et me Eesti-Soome suhteid ikkagi hoiaksime. Soome on meile oluline äripartner

Jätkan selle teemaga. Te viitasite mitmel korral õigustatult, et olulised on Eesti-Soome suhted. Aga ma arvan ja tahan ka teie arvamusest aru saada, kas olulisemad on meie riikide vahelised suhted või see, et meie valitsus seisaks meie inimeste eest ja tegeleks sellega. Raivo küsis selle kohta, et Eva-Maria Liimets on öelnud, et ta on teinud kõik endast oleneva. Ma ei saanud päris täpselt aru, kas te olete samal seisukohal, et tõesti, me oleme juba kõik endast oleneva teinud, samas te hakkasite rääkima, et lähipäevadel seisavad teil asjad ees.

Kaja Kallas, palun! Aitäh! Esiteks, neil on Rootsi suhtes täpselt samasugused piirangud, nagu on Eesti suhtes. See puudutab nii Rootsit kui ka Eestit, lihtsalt Rootsil ei ole sellist valu, kuna soomlased lähevad pigem Rootsi tööle,

teisesuunaline.Loomulikult, valitsus seisab Eesti inimeste huvide eest, nende eest me võitleme, aga Eesti inimeste huvides on ka see, et me saaksime oma naaberriikidega hästi läbi, et me saaksime oma liitlastega hästi läbi. need huvid ei ole kuidagi vastassuunalised, vaid need huvid on arusaadavalt samasuunalised. Mis on need sammud, mis me veel teha saame? Esiteks, Esiteks, Euroopa tasandil juhime tähelepanu nendele Soome meetmetele. Me oleme tõstnud selle teema ka Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Komisjonis, et Soome tegelikult neid soovitusi, mis on kokku lepitud, ei kohalda nii, nagu me oleme kokku leppinud. Euroopa Komisjonil on ka tööriistad, et Soomet korrale kutsuda. Kui Euroopa tasandil rääkida, siis Soome ongi ainuke, kes neid piiranguid selliselt rakendab. Kõik teised riigid enam oma piire kinni ei hoia. See on ebamõistlik.

ikkagi altimad otsustama niimoodi, et nad selle töörände täielikult avavad. Me survestame neid edasi. Ma kindlasti ei ütle, et me istume, käed rüpes, enam midagi ei tee. Vastupidi, me kasutame kõikvõimalikke tööriistu, mis meil selle jaoks on, ja ega need tööriistad otseselt otsa ei lõpe. See surve peab jätkuma, et see eesmärk saavutada.

praegu vaatavad seda infotundi ja ootavad vastuseid. 3. veebruaril 2021 Vikerraadio "Reporteritunnis" Kaja Kärnerile Kärnerile antud pikas intervjuus kaitsesite te Sotsiaalkindlustusameti viimase kahe aasta tegevust seoses puuete määramise vähenemisega. Kas me peame sellest saama aru nii, et te kiidate haigete laste, meie kõige haavatavama sihtgrupi puudest ilmajätmise heaks? See mõte kahjuks jäi kõlama. Te suunasite ilma puudeta jäänud lapsed oma intervjuus KOV‑idesse abi küsima. Samas te ju teate, et KOV‑id ei aita lapsi, kui minister on välja öelnud, et kõigi laste kasvatamine on vanematele väljakutse, ja kui Sotsiaalkindlustusamet kirjutab puudeotsuses, et lapsel ei ole vaja kõrvalist abi, kuigi kõrvalise abi vajadust kinnitavad nii lapse vanemad kui ka raviarstid. Kas see on teie arvates õige, et ei laste raviarstide ega ka lapsevanemate kirjeldusi oma pere tegelikust toimetulekust ei võeta Sotsiaalkindlustusametis arvesse, ei võeta ka KOV‑ides arvesse? Kas me jätamegi abivajajad edaspidi üksi? Signe Signe Riisalo, palun! Aitäh, lugupeetud küsija! Riigikogu liikmed! Kõigepealt, esimest tüüpi diabeet on raske krooniline haigus, mis võib olla ka progresseeruv, aga lapse terviseseisund võib olla erinevatel juhtudel üsna erinev. Maikuu seisuga oli Eestis 0–15‑aastaseid lapsi, kellele oli koos diabeedidiagnoosiga määratud puude raskusaste, 542. 16–18‑aastaseid oli 19. Kõik esimest tüüpi diabeeti põdevad lapsed, kes on taotlenud puude raskusastme tuvastamist, on ka vähemalt keskmise puude raskusastme saanud. Rõhutan: vähemalt keskmise. Kindlasti võib olla neid esimest tüüpi diabeeti põdevaid alaealisi, kelle puhul vanemad ei ole erinevatel põhjustel pidanud vajalikuks puude raskusastet tuvastada, sest, nagu ma juba ütlesin, laste seisundid võivad olla üsna-üsna erinevad.Mis puudutab kohaliku omavalitsuse pakutavat tuge, siis 2015. aasta lõpus vastu võetud lastekaitseseaduse alusel me loeme abi vajavaks iga last, kellel muu hulgas terviseseisundi tõttu on abivajadus, mis on enam kui ühekordne või mis eeldab mitme erineva abimeetme pakkumist. Sellisel juhul on kohalikul omavalitsusel kohustus hinnata kümne päeva jooksul lapse abivajadust, kaasata sellesse protsessi lapsevanem, paluda ka lapse arvamust ja fikseerida see ning planeerida lapsele abimeetmed. Riik on alates 2015. aasta sügisest Euroopa Sotsiaalfondi vahendite toel aastas 7–8 miljonit eurot raske 7–8 miljonit eurot raske ja sügava puudega laste toetamiseks ressursse kohalikele omavalitsustele eraldanud. See tähendab seda, et kohalikel omavalitsustel on olemas nii ressurss laste abistamiseks kui ka seadusest tulenev kohustus on riik teinud täiendavalt diabeedilaste ja nende vanemate jaoks? Koostöös vanemate ja diabeediühinguga on hinnatud neid abimeetmeid, mida lapsed ja pered vajavad. Muu hulgas on ka käesoleval aastal

Aga samas, täpselt nii nagu praegu, te ka seal intervjuus kiidate heaks riigi sammu lükata ära oma ülesanded KOV‑idele. Samas ise kinnitate, et integreeritud ja last austava abistamisega saavad neist hakkama üksikud. Kuni abi saamine ei ole üle Eesti võrdne, siis peaks ikkagi sotsiaalhoolekandesüsteem tagama kõigile lastele selle abi, mida nad vajavad. vajavad. Samuti te seal intervjuus võrdlete raskelt haigeid ja puudega lapsi iga teise lapsega, kellel on käitumismure, mure sõpradega või kellel on köha ja nohu, ja väidate, et kõik vanemad peavadki rohkem pingutama oma laste pärast. Kas see ongi nüüd liberaalse Reformierakonna ametlik ja eriti liberaalne sotsiaalkaitsepoliitika, mis lähtub Excelist ja kulutõhususest, mitte tegelikust sisust ja vajadusest, nii et keskmes oleks laps ja tema pere ning nende Euroopa Liidu riigile ja kodanikule vääriline toimetulek? Aitäh! Signe Riisalo, palun! Aitäh täiendava küsimuse eest! Riigil on oma ülesanded ja kohalikul omavalitsusel oma ülesanded ning loomulikult on eeskätt lapsevanem see, kes oma lapse huvide eest seisab. See on ka lastekaitseseaduses sel viisil Riigi ülesanne on aidata erivajadustega lapsi ja nende peresid. Riik on selle korraldanud viisil, et hinnatakse lapse kõrvalabivajadust, mis on sõltuv tema terviseseisundist, ja talle määratakse või tal tuvastatakse puude raskusaste. Selle järel on lapsel õigus saada puudega lapse toetust, mis alles mõni aasta tagasi vastavalt puude raskusastmele kahe‑ või kolmekordistus ja on üsna märkimisväärne lisaraha lapse puudest puudest tulenevate lisavajaduste kompenseerimiseks. Ma usun, et see abi on üsna ulatuslik.Kui me vaatame ka uuringuid, siis uuringutes on välja toodud, et vanemate kirjeldatud abivajaduse ulatus rahalises mõõtmes on praegu küll selle toetuse võtmes ületatud. Lisaks on nendel lastel, kellele on puue määratud, õigus riiklikule rehabilitatsiooniteenusele ja varem nimetatud esimest tüüpi diabeeti põdevatele lastele on ka rehabilitatsiooniteenus kättesaadav. Nii et riigi ülesandeid ei lükka me kohalikule omavalitsusele, lihtsalt kohalikul omavalitsusel on omad täiendavad ülesanded, mis eeskätt on seotud ka ennetusega, sest me kõik teame, et sõltumata sellest põhjusest ja terviseseisundi halvenemisest, on teekond see, mille kaudu me jõuame puude raskusastme tuvastamiseni. On võimalik päris palju teha ka ennetavat tööd, et vältida lapse terviseseisundi halvenemist. Jah, diagnoosi ei ole tihti võimalik vältida, aga selle diagnoosi raamistikus on võimalik siiski abistada last ennetavalt, nii et tema abivajadus ei kasva liiga suureks. Aitäh Nüüd lisaküsimus. Helmen Kütt, palun! Suur tänu, austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Hea ametikaaslane juba esitas selle küsimuse, mis puudutas küll diabeedilapsi. Mina natuke laiendan: üldse puuetega lapsi ja nende vanemate toimetulekut. Osaliselt sa oma vastuses vihjasid sellele, et kohalikele omavalitsustele on eraldatud Euroopa Liidu vahenditest täiendav raha, et nad saaksid toetada, ja ütlesid: raske ja sügava puudega lapsi. See on lapsehoiuteenuse raha.Aga siit see küsimus tulebki. Ükski seadus ei ole muutunud, aga muutunud on seisundi hindamisel põhimõtted, sest järjest-järjest vähem siiski lastele määratakse kas rasket või sügavat puuet. Sa tõid ka välja, et vähemalt keskmise puude on nad saanud. Hindamispraktika on muutunud,

aga see on avanud ukse teenustele ja see annab võimaluse ka rehabilitatsiooniks. Kui kohapeal ei ole näiteks teatud teenust, siis selle

Käesolevast aastast on ka rahastuskorraldus muutunud, nii et see ressurss on vahetult kohalike omavalitsuste käsutuses. Meil on ette valmistatud seaduseelnõu, et mitte teha vahet puude raskusastme

jätkuvalt on kohalikul omavalitsusel kohustus abivajavat last abistada, nii nagu lastekaitseseaduses öeldud on. Kohalikul omavalitsusel on ka kohustus autonoomselt korraldada hoolekandeteenuseid oma omavalitsuses seal olevatele inimestele ja lastele vastavalt nende puudutab seda, et puude raskusastme tuvastamise hindamismetoodika on muutunud, siis tõde on see, et metoodika ise muutunud ei ole, küll aga võib-olla ühel hetkel Sotsiaalkindlustusamet hakkas vaatama natukene kriitilisemalt seda abivajaduse määra ja need otsused võisid natukene muutuda. Aga Sotsiaalministeeriumil on kindlasti väga suureks eesmärgiks koos Haridus‑ ja Teadusministeeriumiga kõikide erivajadustega laste – sõltumata jällegi puude olemasolust, kas nad on puudega, kas nad on haridusliku erivajadusega lapsed – teenusekorraldus ümber vaadata viisil, et lapsed saaksid abi ühe nad ei peaks käima läbi erinevaid taotlemise ja hindamise protsesse, et selliselt oleks võimalik jõuda nii hariduse tugiteenusteni, nii rehabilitatsiooniteenusteni, kohaliku omavalitsuse pakutavate teenusteni et abi osutamine toimuks seal, kus laps peamiselt või põhiliselt viibib, milleks siis tihtilugu on lasteasutus, olgu see kool või lasteaed. Need plaanid on meil kavas põhjalikumalt paberile saada järgmise aasta alguseks, et siis jõuda ka seadusemuudatusteni. Oluline on teada, et vähemalt kahes kohalikus omavalitsuses seda praktikat juba rakendatakse. Mul on hea meel öelda, proua Helmen Kütt, et üks neist on Viljandi, teine on Saaremaa, kus tõepoolest ka kehtiva õiguse raamistikus on

Teema on huviharidus ja regionaalpoliitika. Ivari Padar, palun! Aitäh! Lugupeetud härra minister! Ega meil regionaalpoliitika vallas ei ole läbi aegade olnud väga palju õnnestumisi. Õige visalt on läinud kogu selle regionaalpoliitika käsitlemine, seda objektiivsetel ja subjektiivsetel põhjustel. Selles suhtes oli selle huvihariduse sissetoomine, huvihariduse regionaliseerimine ja väga selge diferentsi sissetoomine nagu sõõm värsket õhku kogu selles valdkonnas.

Milline on see võimalik kompensatsioon kohalikele omavalitsustele, kui see 7 miljonit välja võetakse? Kui majandusprognoos paraneb ja augustiprognoos annab paremaid võimalusi, kas te seisate selle eest, et see 7 miljonit jääb välja võtmata?

200 miljoni võrra, mis ongi minu arust kõige olulisem regionaalpoliitiline meede, sest see mõjub ühtlaselt üle Eesti. Kohalike omavalitsuste tulud moodustavad sel aastal ligi 2,4 miljardit, investeeringud 500 miljonit. Viimasel kahel aastal oleme andnud kriisiabi ja investeeringutoetusi seoses kriisiga 176 miljonit lisaks, tänu ka teile, kes te olete need lisaeelarved siin kinnitanud, mille valitsus on siia toonud. Nii et kui nüüd öelda, et see 7 miljonit pöörab regionaalpoliitika pahupidi, siis ma nõus muidugi ei ole. Kui me vaatame edasi, siis neid vahendeid ja võimalusi piirkondade arenguks on tegelikult ka alates järgmisest aastast, kui uued meetmed rakenduvad ja jätkuvad ka siseriiklikud programmid, päris palju.Kui me räägime nüüd huviharidusest, siis see oli täiendav meede, mis neli aastat tagasi loodi, et riik aitab, pöörab tähelepanu sellele teemale, et huviharidust ja huvitegevust kõikides omavalitsustes, küll mis soodustas hajaasustuses olevaid omavalitsusi, arendada. See oli kindlasti väga teretulnud meede. meede. Riigi eelarvestrateegia ehk riigi rahalise plaani neljaks aastaks kokkupanemisel oli kindlasti ühe teemana laual, et sellel hetkel vastavalt nendele prognoosidele tuli meil otsida kokkuhoiukohti.

aga, kallis küsija, mina ei saa siin ainuisikuliselt lubada. Ka mina aitan otsida lahendust, kuidas on võimalik kohalike omavalitsustega kokku leppida. Variante on päris mitu ja ma loodan, et sügiseks, kui meil on eelarve konkreetsed numbrid laual, on võimalik see kokkulepe leida.

et sellised dramaatilised suunamuutused poliitikas toimuvad? Kas me võiksime kuidagi mõistlikumalt asju ajada, et ei oleks nii, et iga poliitilise võimuga tulevad uued skeemid, devalveeritakse riigivõimu ja kohalikud inimesed kehitavad õlgu? Aitäh küsimuse eest! Ma saan rääkida põhimõttelisest lähenemisest. Me oleme otsinud viimastel aastatel ja on otsitud läbi aja seda, kuidas omavalitsuste otsustusõigust, vastupidi, just suurendada. See tähendab, et omavalitsuste tulubaas kujuneb üksikisiku tulumaksu teatud protsendist, mida viimastel aastatel on just kasvatatud, ja tasandusfondist, mida on ka kasvatatud, mis tähendab vaba otsustamist omavalitsustele, vastavalt seadustele peavad nad neid ülesandeid täitma, teenuseid pakkuma, ja siis on toetusfond,

Seal on mõned sellised algatused, mis on positiivselt mõjunud, nagu see huvihariduse algatus, et riik toetab. Põhivastutus on muidugi omavalitsusel. Mina pooldan seda, mida ma olen üritanud ka kabinetis rääkida,

vastavalt maksuprotsenti ja tasandusfondi, ja siis see on omavalitsuste vaba otsus. Neid kohti me otsime jätkuvalt ja olen teinud ettepaneku kõigile ministeeriumidele esitada need ettepanekud 1. oktoobriks. See ei tähenda, et üritatakse niipidi anda vähema rahaga mingi kohustus üle. Ka huvihariduse puhul ei ole kohustusest juttu, paljud asjad tehakse koostöös riigi ja omavalitsuse vahel. Huviharidust pean ma väga oluliseks. Ühelt poolt on

Nii et ma väga loodan, et linnade ja valdade liit koos Haridus‑ ja Teadusministeeriumiga tulevad selle ettepanekuga, mis selle konkreetse rahaga edasi teha. Nüüd

kas kõikidel kohalikel omavalitsustel on olemas selline võimekus panustada huviharidusse. Kui ei ole, siis milline teie arvamine on, kui paljudel Eesti omavalitsustel selline võimekus on? Aitäh küsimast! Ma pean natuke rääkima isiklikust kogemusest. Ma olin Võhmas abilinnapea ja linnapea siis, kui lihakombinaat teist korda järjest pankrotti lendas. Meil oli kogu huviharidus tasuta, meil oli oma muusikakool. Ma arvan, et need on prioriteedid ka omavalitsustes muidugi, et kuhu panustatakse. Sotsiaalkaitseminister ja ka eelmised sotsiaalministrid on rääkinud, et omavalitsused võiksid rohkem panustada sotsiaalvaldkonda ja et nad ei suuda võib-olla igal pool stabiilselt üle Eesti seda teenust

Üks asi, mida viimasel ajal on näha, on see, mis rõõmustab sotsiaalvaldkonda, et järjest paremaks on läinud see teema, aga ma usun, et ka huviharidustegevus siiski on paranenud. Nii et omavalitsused järjest rohkem panustavad.

räägitakse erinevad valdkonnad läbi. Haridus‑ ja Teadusministeerium selles töörühmas seda põhjalikult arutab ja ma loodan, et sügiseks on olemas ka konkreetsed ettepanekud. Aitäh Aitäh! Lõpetan antud küsimuse käsitlemise. Liigume edasi neljanda küsimuse juurde. Selle on esitanud Riigikogu liige Andres Metsoja, sellele vastab riigihalduse minister Jaak Aab. Teema on haldusreform. Andres Metsoja, palun!

riigi pikaajalisi eesmärke, kui nii võib öelda, teha kohalik omavalitsus tugevamaks ja seeläbi muuta ka demokraatiat Eestis tugevamaks ja teistpidi parandada kohalikke teenuseid. Tõepoolest, 65 miljonit oli ambitsioon, mis riigi ühisest rahakotist haldusreformile panustati. Sellest 50 miljonit läks ühinemislepingute täitmiseks. Tegelikult on kohe-kohe

kas omavalitsused on muutunud tugevamaks ja kas Eesti riigi ambitsioon tugevama omavalitsuse suunas liikuda on peatunud. Toona räägiti ka 11 000 elanikuga omavalitsusest, kui karakteristikute karakteristikute või mõõdikute poolest rääkida.Kas on valmimas mõni analüüs kohalike valimiste mõttes, et ka kohalike omavalitsuste debattides saaks anda teatud mõttes hinnangut sellele perioodile?

Aga see oli ratsionaalne valik. Kui ma oleksin hakanud käigu pealt suuri muutusi tegema, siis me oleksime tekitanud tõenäoliselt veel suurema segaduse.Me oleme teatud analüüse teinud. Meie oma maja tegi kompetentside analüüsi, see on väga lihtne võrdlus muidugi, kuidas on teatud valdkonnad kaetud spetsialistidega.

Seal ei ole ju ainult nii, et me hindame mingite registrite põhjal, seal on ka küsitlused sees. Sellesama kohaliku inimese käest küsitakse, kuidas see või teine teenus on arenenud ja kuidas ta on kättesaadav. Muid põhjalikke suuri analüüse me pole plaaninud. Ma arvan, et me täiustame pidevalt ka seda minuomavalitsus.ee keskkonda, vaatame, kas on veel mingisuguseid valdkondi, mida peaks sealt Minu üldine hinnang on see ja seda ma olen ka rääkinud, et omavalitsused on kindlasti muutunud võimekamaks. Kas oleks pidanud rohkem jälgima seda 11 000 ambitsiooni? Ma ei oska öelda. Nii ta oli ja osa selleni said, eks ju, küll väga Eelmises valitsuses me arutasime ühinemistoetuste tagasitoomist. Minu arust sa mäletad seda. Selline ettepanek on parasjagu esitamisel kabinetti ka sellele valitsusele. Ma tahaksingi saada seda tunnetust. Kindlasti on minu põhiline ettepanek see,

Kuidas need erandid teha või mida arvestada toetuse juures? Aga ma üldiselt pooldan, et see ühinemistoetus võiks tulla tagasi. Ma arvan, et reaalne on aasta 2025, sest nendeks valimisteks selliseid plaane ei peetud, kõik olid eelmisest protsessist väsinud, ma arvan. Aga selle koostööga koos, mida me oleme toetanud just maakonna tasandil, ma arvan, neid plaane võib tulla. Nüüd täpsustav küsimus. Andres Metsoja, palun!

Omavalitsusliitude koostöö on muutunud mõnel pool häguseks, asemele justkui on tulemas maakondlik arendusorganisatsioon, milles peab olema kindlasti lipulaevana, vedurina ka maakonna omavalitsuskeskus. Tegelikult on väga õige see suund, et omavalitsused peavad ise maakonnas leppima kokku, millised on järgmised prioriteetsed projektid, millele raha ühiselt tahetakse taotleda. See eeldab kokkulepet eelkõige omavalitsuste vahel, sest sellest selgub prioriteetsustabel. Aga millises olukorras me selle maakondliku koostööga oleme? Tõepoolest, Saaremaal on meil üks omavalitsus.

mida omaks võtta võib-olla on natukene keeruline. Aga kuidas selle koostööga on ja kas siin on tulemas ka mingisuguseid selgeid muutusi riigi vaates? Ruhnu

ma ei tea, riigiasutuste eeskujul, et äkki hakkame seda koostööd tegema kuskil regioonis. Aga kuna maakondlikul koostööl on ikka väga pikad juured ja traditsioonid, siis oli teadlik valik, et me otsustasime toetada just maakonnasisest [koostööd]. Kui keegi soovib teatud teemadel teha maakonnaüleseid koostööprojekte, siis keegi ei keela, on isegi võimalik kasutada vastavaid organisatsioone, mida iganes, olgu see keskkonnajäätmete või mingites teistes küsimustes, mis võib-olla ületavadki piire.

ütlen, et minu isiklik valik oleks see, et igas maakonnas oleks liit. Tehti ratsionaalseid valikuid tõenäoliselt, et kaks organisatsiooni, et miks. Aga mulle tundub küll, et liidul on oma selge koht. Paljud arutlevad, kuidas seda kas taastada või kuidas seda teha.

Selle juurde me peame tõenäoliselt tagasi tulema. Ega seal KOKS‑i revisjonikomisjonis ka midagi väga tarka ei pakutud. Öeldi, et jah, ongi vabad käed, las olla vabad käed. Aga kui see enam ei toimi, mis siis teha?Caseon praegu selline, et seaduse järgi me võime käed üles tõsta ja okei, mingi poolteist aastat niisama istuda. Aga ma arvan, et see ei ole mõistlik.

lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Hiljuti saime kõik ajalehest lugeda artiklit pealkirjaga "Riik tunnistas terveks 30 aastat liikumisvõimetu mehe!", kus oli juttu seljaajuvigastusega mehest, kes oli 1992. aastal toimunud õnnetuse tagajärjel jäänud ratastooli. Mehel oli kuni käesoleva aasta märtsikuuni puude raskusastmeks sügav puue. Märtsis sai ta aga Sotsiaalkindlustusametilt uue otsuse, mille kohaselt tal puuet enam ei olnudki. Õnneks tuvastati pärast otsuse vaidlustamist tal uue otsusega vähemalt raske puue. puue. Sotsiaalkindlustusameti lehelt saab lugeda, et puude raskusastme tuvastamisel võetakse arvesse, kuivõrd piiratud on isiku igapäevane tegutsemine ja ühiskonnaelus osalemine, puude raskusastme tuvastamise aluseks on raviarstide poolt uuringute ja diagnoosidega kinnitatud kehafunktsioonide kõrvalekalded, mille tõttu inimese hakkamasaamine on tavaolukorras raskendatud, piiratud või takistatud. Teie olete antud juhtumit kommenteerinud hoopis sõnadega, et inimese ootus ja väljastpoolt antud professionaalne hinnang võivadki lahku minna. lahku minna. Palun selgitage, milles antud juhtumi puhul professionaalsus seisnes. Kas tõesti oli antud juhul tegemist inimese alusetu ootusega, mis lihtsalt ei ühtinud professionaalide hinnanguga? Aitäh, Signe Riisalo, palun! Aitäh küsimuse eest! Ma pean muidugi tunnistama, et küsimus ei ole päris töövõimest ja praktikast, vaid puude raskusastme tuvastamisest. See, mis puudutab puude raskusastme tuvastamist, on tõepoolest seotud tõsiasjaga, milline on inimese terviseseisund ja milline on tema kõrvalabivajadus. Seda kõrvalabivajadust hinnates määratletakse või tuvastatakse ka puude raskusaste. Mul ei ole kombeks üksikjuhtumeid kommenteerida

pealtnäha sarnases olukorras võib erineda ja võib erineda ainult seetõttu, mis on inimese tegelik toimetulekuvõime oma tavapärases keskkonnas ja tema kõrvalabivajadus. Puude raskusastme tuvastamisel me teame, et tuleb hinnata inimese toimetulekut ja kõrvalabivajadust tema igapäevases keskkonnas. Aitäh küsimuse eest! Nüüd täpsustav küsimus. Kert Kingo, palun! Aitäh! Ma jätkan samal teemal. Antud juhtum oli üks näide toimuva kohta, mis jõudis meediasse ja seetõttu tuli avalikuks, kuid selliseid professionaalide eksimusi on mitmeid, enamus neist kahjuks jäävadki varjatuks. Arvatavasti mäletavad paljud juhtumit, kui ilma ühe jalata isiku puhul leiti, et isik on justkui paranenud ja mingit puuet ei määratud, sest professionaalid leidsid, et isik on oma puudega kohanenud ja kõrvalist abi enam ei vaja. Seega on ta terve. Teie olete öelnud, et iga haldusotsuse peale on võimalik esitada kaebus ja see vaadatakse üle ning kui tõepoolest ei ole otsus tehtud piisava põhjalikkusega, siis see vaadatakse ümber. Selle põhjal järeldan ma, et teie kui ministri arvates on sellised eksimused normaalsed ja see on tavapärane praktika. Kui ei meeldi, minge kohtusse! Aga mina leian, et see ei ole ega saagi olla normaalne. Samuti ei ole sobiv teie kui sotsiaalkaitseministri selline ükskõikne ja hoolimatu suhtumine. Mida Mida kavatsete selleks teha, et sellist professionaalide praaki edaspidi vältida ja mittetoimivat süsteemi toimivaks muuta, sest puudeastmest sõltub ju sotsiaaltoetuste ja teenuste kättesaadavus? Aitäh! Selles mõttes jään kindlasti oma sõnade juurde, et haldusotsuseid tuleb teha põhjalikult ja kaalutletult, ning ka põhjenduse osa on seal äärmiselt oluline. Kui haldusotsus ei rahulda seda inimest, kelle kohta otsus on tehtud, siis tõepoolest, meil on õigusriik ja inimesel on õigus haldusotsus

ja kõrvalabivajadust tema tavapärases elu- ja toimetamise keskkonnas. Tõepoolest võib olla olukordi, kus inimese toimetulek on kompenseeritud abivahendiga või mõne muu lahendusega, mis ei pea ilmtingimata tähendama sama raskusastmega puude tuvastamist. Nii,

Täpselt samamoodi võib ta küll oma puudega kohaneda ja aastate jooksul järjest paremini hakkama saada, aga me ei saa teda panna ju ühele pulgale terve inimesega, sest kindlasti jäävad talle väga paljud asjad kättesaamatuks ja võimatuks. Ma Aitäh täpsustava küsimuse või kommentaari eest! Tõsi on, et inimesed on oma terviseseisundist tulenevalt erinevad ja inimesed kohanevad ka väga erinevalt. Selle vastu ei saa vaielda. Aga mul on üsna mitmeid väga häid tuttavaid, kes on väga hästi kohanenud kas ratastooliga või kahe jalaproteesiga, käivad täisväärtuslikult tööl ja elavad selles mõttes täiel rinnal. Küsimus ongi selles, kuidas üks või teine konkreetne inimene on oma puude või terviseseisundiga kohanenud. Hinnatakse väga erinevaid asju. Kui tegu on tööealise inimesega, siis hinnatakse tema töövõimet.

See võibki olla erinev ja see ongi mõistlik ja normaalne, et see on erinev. Ma tahaksin aga rõhutada, et oluline on, et inimene

osalise või puuduva töövõimega inimesi oli tööturul 2019. aasta lõpu seisuga 52,4%, mis oli oluliselt tõusnud võrreldes 2014. aastaga, kui neid oli 45,7%. See tähendab seda, et puudega või osalise töövõimega inimesi on meie ühiskonnas märgatud, neid on toetatud ja nad saavad ühiskonnaelus osaleda. Aitäh

Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! Minul on küsimus Eesti Energia rajatava uue õlitehase kohta.

aastal 2021 tehasesse, mis suurendab Eesti koguemissiooni 5%, on ilmselge. Tegelikult on see ka vastuolus Pariisi kliimakokkuleppega,

Nüüd on kahtluse alla seatud ka selle tehase majanduslik otstarbekus. Nagu te väga hästi teate, on meil ajalooliselt kõrged kvoodihinnad. Juulikuus tuleb Euroopa Komisjon välja paketiga, mis teeb teeb ettepaneku karmistada seniseid keskkonnatingimusi. Sellest tulenevalt on Eesti Energia ka ise tunnistanud, et asi on tükk maad hapumaks läinud. Lisaks sellele on kohus õiguskaitse kontekstis peatanud Tundub, et oleks õige aeg see otsus ära teha, et mitte seada ohtu ka meie õiglase ülemineku rahastust jne.Nüüd on kaks konkreetset ja lühikest küsimust. Esimene küsimus on minevikku puutuv. Te olete varem öelnud nagu rahandusministergi, et et ei saanud selle tehase projekteerimist või ehitamise projekti seisma panna, kuna kõik kulud olid üles võetud. Nüüd on selgunud, et tegelikult jaanuarikuu seisuga oli kulusid üles võetud ainult mõni miljon.

Aitäh! Ma alustan esimesest küsimusest, ajaloost. 2021. jaanuari seisuga oli õlitehase projektis tehtud kulutusi ligikaudu 3,6 miljonit, aga enne jaanuari 2021 olid kõik peamised hanked, 80% ulatuses investeeringu maksumusest, juba välja kuulutatud. Ehituslepingud olid küll sõlmimata, aga toimusid läbirääkimised. 2021. aasta mai seisuga oli 80% õlitehase projekti valmimiseks vajalikest hankelepingutest sõlmitud. See on see ajalooline seis, miks neid asju ei saanud tagasi pöörata. Tõesti, 1. juuli seisuga oleks vaja väljamakseid teha 37 miljoni ulatuses.

Me oleme koalitsioonilepingus kokku leppinud, et maksumaksja raha ei tohi täiendavalt uue õlitehase rahastamisse juurde panna. Seda kokkulepet on rahandusminister ka Eesti Energiale pidevalt meelde tuletanud, et seda ei saa teha. teha.Mida Eesti Energia väidab? Eesti Energia väidab, et see õlitehas on konkurentsivõimeline ja seda saab teha ka ilma maksumaksja rahata. Seetõttu ta rohkem maksumaksja raha selleks ei vaja, aga leiab, et selle projektiga ikkagi saab edasi minna ja see on loodussõbralikum kui varasemad õlitehased. Ma isiklikult ei ole selles küll veendunud, nendel põhjustel, mis te isegi välja tõite. Lisaks ka sellel põhjusel, et erasektor, kes täpselt samas sektoris toimetab, ei ole pidanud mõistlikuks, arvestades maailma maailma kliimapoliitikat ja Euroopa kliimapoliitikat, täiendavaid investeeringuid sellistesse õlitehastesse teha, kuivõrd see lihtsalt läheb liiga kalliks maksma. Seega, maksumaksja raha täiendavalt sinna õlitehasesse minna ei saa. Nüüd täpsustav küsimus. Jevgeni Ossinovski, palun! Aitäh! No see näitabki, seesama vastus, mille teie ka ette lugesite, et tegelikult siis, kui uus valitsus ametisse astus, oli neid kulusid, mis oli tehtud, väga vähe ja selle projekti oleks võinud tollal peatada.

Maksumaksja rahast rääkides, need 125 miljonit eurot maksumaksja raha, mille riik on Eesti Energiale andnud, on tal arvel ja tegelikult ootavad seda, et ära kulutada sellessesamasse projekti.

ehitusse olukorras, kus kohus on selle peatanud, olukorras, kus on olemas kõik need riskid, millest ma rääkisin ja milles me oleme teiega ühte meelt

Võib-olla säästaks lisaks orkestrile ja huvitegevusele veel nii mõneski kohas midagi, et teha seda, mida inimesed päriselt vajavad ja tahavad.

Aitäh! Te olete ise riigieelarveid koostanud ja teate väga hästi, et finantseerimistehinguks minevat raha ei saa kasutada näiteks püsikuludeks, seda sealt selliselt välja tõsta ei saa. Aga see on muidugi rahanduslik mure, mitte sisuline.

õiglase ülemineku fond on ette nähtud selle jaoks, et teha vajalikke investeeringuid, et siis minna üle, nagu nimigi ütleb, puhtamale energiale, puhtamale energiale, samamoodi puhtamatele tootmistsüklitele, puhtamale tööstusele, selleks et see endaga rohepöörde kaasa tooks. Meie valitsus on otsustanud kogu selle raha suunata Ida-Virumaale, kus probleem on kõige Ma olen tõepoolest seda usku, et aastate pärast saab Ida-Virumaast kõige modernsema tööstusega ja puhtama elukeskkonnaga piirkond. Selle jaoks peab tegema pingutusi. Rahandusminister kui Eesti Energia omaniku esindaja, AS-i Eesti Energia üldkoosolek, on andnud selged korraldused nii Eesti Energia juhatusele kui ka Eesti Energia nõukogule, et vastavaid samme mitte astuda, selle õlitehasega mitte sellisel kujul edasi minna, et seda õiglase ülemineku fondi raha mitte kuidagi kahtluse alla seada. Ma Ma arvan, et seda peabki silmas pidama, see ongi see omaniku tahe, mis väljendub juhiste andmises Eesti Energia juhatusele ja nõukogule. Nüüd Nüüd üks lisaküsimus. Merry Aart. Aitäh! See on hästi põnev teema, CO2on selline hästi põnev-põnev termin ja põnev teema. Kui CO2on rohkem, siis on rohelus lopsakam, ja kui CO2on vähem, siis on taimed kiduramad. Aga ma ei tahaks siin diskuteerida, vaid pigem teha ettepaneku, et võib-olla peaksime sellel teemal ükskord siin suures saalis arutlema natuke laiemalt ja eri osapoolte osavõtul.Aga minu küsimus. Kas on tegelikult selle õlitehase kohta tehtud konkreetne analüüs? Kui suur on see toetus, mida sinna on võimalik anda? Kui tehas töötaks, siis milline oleks tehase majanduslik tulem aastas või mingil perioodil, mil määral mõjutab see riigieelarvet

palun! Aitäh selle küsimuse eest! Kõigepealt, majanduslik toimetulek.

nii majanduslikult tasuvad, nagu Eesti Energia neid on näidanud. See, ma kardan, kehtib ka selle õlitehase puhul. Nüüd küsimus selle kohta, mis puudutab CO2ja neid kvoote. Kolleeg Jevgeni Ossinovski juhtis juba tähelepanu, et et juuli keskel tuleb Euroopa Komisjon välja uute ettepanekutega kliimapoliitika kohta, kuidas tegelikult liikuda kliimaneutraalsuse poole, millised on eesmärgid, mida riikidele seatakse, mida Euroopa Liit üldiselt võtab ja kuidas nende poole liigutakse. Nii et tegelikult ei ole mul sellele küsimusele praegu vastust. Ettepaneku kohaselt peaks energeetika jääma sealt välja ja keskendutakse rohkem teistele sektoritele, nagu transport, ka põllumajandus, kus on ka heidet. Aga see kvootide kasutamine,

Aitäh, hea esimees! Austatud minister! Eelmine valitsus liikus regionaalpoliitikas õiges suunas, kuid tegelikult on pikk tee veel käia, et jõuda heale tasemele. Uue RES‑iga on pandud see areng seisma, võiks isegi ütelda, et on keeratud tagasi vanadele radadele.

Tõesti, kui ikkagi võetakse ära 7 miljonit, siis on arusaadav, et see kättesaadavus kindlasti väheneb. Ma siiski natukene avaksin seda veel lisaks

lihtsalt ära katta, nii nagu Tallinna Linnavalitsus ütles, et pole mingit probleemi, leiame selle raha. Igal juhul tuleb vähendada huvihariduse kättesaadavust. Lihtsalt meeldetuletuseks ka seda, et omavalitsused lisavad veel raha õpetajate palkadele, riigilt tulev raha ei kata tegelikult kogu seda valdkonda. Ma ei räägi siin lasteaedadest ja huvikoolidest, kus õpetajate palgad peavad ka tõusma. Aga lisaks on teeinvesteeringud, sest ega huviharidus pole ainuke regionaalmeede, välja viiakse 110 miljonit eurot nelja aastaga. Päästjate ametiühing on ütelnud, et kavandatud raha ei ole võimalik kokku hoida

Aga võib-olla nüüd ongi aeg üle vaadata, milline on riigi roll, milline on kohaliku omavalitsuse roll, ja minna sisusse. Sellest ma pikalt rääkisin. Ma tõesti ootan neid sisulisi ettepanekuid, mis tulevad linnade ja valdade liiduga läbirääkimistelt. Siis jõuab kätte september ja me otsustame, kuidas see käib.

vaadates nendele prognoosidele otsa – keegi ei tee ju saladust, et seal oli puudujääk. Nüüd on küsimus, kuidas me sellest puudujäägist välja tuleme, kui kiiresti me liigume tasakaalu poole ja mis me selleks teeme. Tegelikult oli üksmeel, et me otsime neid kokkuhoiukohti. See rahaline plaan anti ette, nüüd kõik ministeeriumid vaatavad seda läbi. Kui sa küsid, kas nüüd hakkab päästjaid ja politseinikke kuskil vähemaks jääma, siis mina sellele vastust ei tea. Siseministeerium vaatab oma plaane läbi. Eelistatud on see, kui leitakse kokkuhoidu dubleerimise [kaotamisest], tugifunktsioonide konsolideerimisest, asutuste-ametite konsolideerimisest, mida me eelmise valitsusega usinasti neljas ministeeriumis tegime. See on normaalne kokkuhoiu otsimise koht. Kindlasti ei tahaks, et see kokkuhoiukava jõuaks sinnani, et kuskil regioonides väheneb politseinike või päästjate arv.

raha vähendamise kohta. See on selge mure. Aga minu küsimus tuleb hoopis teie fraktsiooni liikme kohta. Oudekki Loone eile ütles, et Keskerakond ei ole kindlasti nõus sellise kärpelahendusega. Kuigi see sõna ka mulle ausalt öeldes ei meeldi, olen ma sellega täiesti nõus ja mulle meeldiks samuti, kui see raha ei liiguks mitte toetusfondi, vaid oleks selgelt tulubaasi osa, on see siis tasandusfondis või lihtsalt tulumaksuprotsendina. See on õige tee. Aga kas võiks Oudekki Loone eile siin saalis kõlanud sõnavõtust välja lugeda seda, et kui me sügisel hakkame arutama siin riigieelarvet ja kui need kärped on sees, Keskerakond lööb selja sirgu ja ütleb, et on kaks varianti: kas meie läheme valitsusest või sellist asja ei juhtu?

oluliste asjade pealt. Kui see on kokkuhoid, siis see on läbimõeldud plaan. Ma võin kinnitada, et kõigil ministeeriumidel on teatud kavad nii või teisiti. Nad on kogu aeg ju liikunud edasi selle riigireformi mõttega kas siis konsolideerimise suhtes, kas veel mingite tugifunktsioonide ülevaatamise, struktuuri ülevaatamise suhtes, mida iganes, keskastme juhte on palju vms. See on praktika, see on elu ja sealt kindlasti võib seda

Kui kuskil kokkuhoidu ei tehta, siis see ei ole mõistlik. Minus räägib ka riigireformiminister. Neid kokkuhoiukohti on võimalik otsida, seda tuleb teha sisuliselt, neid tuleb analüüsida ja nende kavadega tuleb kindlasti edasi minna. Siis tuleb hinnata ministeeriumide kavasid, millega nad välja

ja sa oled, kuidas öelda, seda liini vedanud ju ikkagi tükk aega. Paljuski me oleme sinuga neid asju rääkinud ja kunagi ka vaielnud.

päästevõimekust. Päästjad ütlevad, et nemad panevad kinni Värska, Tõstamaa ja Mõniste komandopunktid. See tähendab juba tõsist probleemi. Riigihalduse ministrina on sinu kohustus jälgida, et võimekus kohtadel ei kaoks, sinna tuleb raha juurde panna, kui on vaja. Nii et asi ei ole nii roosiline. Jaak

siis seal kindlasti teatud rahaline kokkuhoid oli. See ei olnud võib-olla nii suur, kui me räägime riigi poole pealt maavalitsuste reformist, minu teada oli see miljon aastas kuskil, selles suurusjärgus, aga pigem oli küsimus

arvan, et riik ei peakski nii palju sekkuma, riik saab teatud toetusmeetmetega seda tagant aidata ja me oleme seda teinud. Maakondliku arengustrateegia raha me oleme suurendanud, mida omavalitsus saab kokkuleppel väikesteks investeeringuteks kasutada, teha erinevaid arendustegevusi ja plaane. Ma arvan, et tegelikult see seis üleüldiselt kindlasti paraneb.Mis me tegime vastukaaluks? Me viisime [Tallinnast] välja teatud hulga asutusi ja on kehtestatud üle-eestilise värbamise põhimõte, mis hakkab järjest rohkem tööle, ehk asutused ja ametid Tallinnas värbavad inimesi üle-eestilise värbamise põhimõttel ehk ei pane töökohaks "Tallinn".

Kaugtööd ei saa teha nii, et ütled inimesele, et mine oma koju ja tee tööd, seal peavad ka teatud tingimused ja asjad arvestatud olema. Näiteks, turvaline andmeside, mida me lahendame riigimajades, kuhu ka need universaalsed töökohad tulevad. me üritame need asutused kokku koguda. Aga ma arvan, et see sõnum on kohale jõudnud. Meil oli ka eelmise valitsuse kabinetiotsustes kirjas, et kui keegi hakkab tegema ümberstruktureerimisi oma asutustes,

Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud peaminister! Meil on ajakirjanduse vahendusel ilmunud viimasel ajal mitmeid alarmeerivaid teateid selle kohta, et kohtadel on esinenud konflikte liitlasvägede sõjaväelise sõjaväelise kontingendi esindajatega ehk liitlassõduritega. Konfliktid on olnud kohati intrigeerivad, nagu Tapal kaklema minek tüdrukute pärast ja lärmamine rongis.

jäämäe veepealne osa. Tegelikult on neil niisuguseid intsidente, silmatorkavaid lärmamisi ja tülinorimisi oluliselt rohkem, kui see on ajakirjandusse jõudnud. Ma ütleksin, et see on väga muret tekitav, sest kahtlemata niisugused intsidendid määrivad meie liitlasriikide ja liitlassõdurite kuvandit ja tekitavad paljudes tunde, et ega me nende peale väga loota ei saa ja mis neist üldse kasu on. Mu küsimus ongi sellest ajendatud. Kas valitsuses, valitsuskabinetis, kahepoolsetes konsultatsioonides Kaitseministeeriumi ja kaitseministriga on neid teemasid arutatud? Kas on jõutud ka mingitele konkreetsetele otsustele, mida ette võtta, et meie liitlassuhted taoliste rumalate intsidentide pärast kahjustada ei saaks? Aitäh,

kinni pidama avaliku korra reeglitest. Ma lasin endale võtta ka välja, kui palju siis selliseid intsidente on, kas see tõesti on massiivne, nagu te väidate, või see pole seda mitte. Tuleb välja, et viimase nelja aasta jooksul on Tapal politseini jõudnud kolm teadet konfliktidest, millega olid seotud liitlasvägede sõdurid.

korrakaitseorganid, kes saavad vajadusel algatada menetluse, kui tõepoolest on tehtud midagi ebasobivat.

tormakamad, võiks öelda. Te ise olete siinsamas Riigikogu kõnepuldis kiidelnud, kuidas te noore mehena olite ka kõva löömamees. Võib-olla saab tuua nüüd paralleeli, et noortel meestel ongi testosteroon kõrgel tasemel ja see seab ka mingid käitumisreeglid või tekitab käitumismustrid. Aga nagu ma ütlesin, vähemalt minule teadaolevalt neid teateid väga palju ei ole.Liitlased on meile kinnitanud, et nad tegelevad nende asjaolude uurimisega. Igal juhul suhtuvad nad sõdurite käitumisse väga tõsiselt, nagu te ütlesite, see on ka nende sõdurite maine küsimus, see, kuidas neid sõdureid asukohariigis vastu võetakse. Kui jääb mulje, et nendest on pigem probleeme, siis see kindlasti mõjub sellele, kuidas liitlasriiki üldse Eestis vaadatakse. Nii et kaebuste puhul töötavad liitlasriigid meiega aktiivselt kaasa selleks, et neile olukordadele lahendusi leida ja vajadusel korrale kutsuda inimesi, kes on ebakohaselt käitunud.

minu põlvkonna ja natuke nooremate puhul ilmselt nii ongi. Tol ajal need rahvustevahelised konfliktid olid igapäevased, täiesti igapäevased. Kas rahvuslust just sisse peksti? Aga selles mõttes ma arvan, et ka minu ees istuv Riho Breivel, kes kohe küsimuse esitab, võib samuti kinnitada, et küllap temalgi tuli vahetevahel natukene jõudu katsuda siin ja seal. See oli täiesti tavapärane. Võimalik, et see oli ka sõjajärgse aja üldine teistsugune suhtumine arveteklaarimise meetoditesse, kui tänapäeval on. Ma ei oska seda öelda, elu on pidevas muutumises.Aga ma tulen teema juurde tagasi. Ma sain aru – ja aitäh –, et te väljendasite valitsuse seisukohta, et teemat võetakse valitsuse tasandil väga tõsiselt. Ma võin teile kinnitada, et need ei ole kuulujutud. Seal on niisuguseid intsidente rohkem kui need, mis on jõudnud politsei registrisse. Ma tean seda sellepärast, et üks meie erakonna liikmeid elab alaliselt Tapal, on endine sõjaväelane ja peab seal baari, kus liitlasvägede sõdurid, kohalikud ja Eesti sõdurid on väga sagedased külalised. Seal alkoholi ja ma ei oska öelda, mille mõjul aeg-ajalt siiski on nii et tuleb neid korrale kutsuda, selleks ei kutsuta alati kohale politseid. Nii et see probleem on seal nagu alaline. Aga minu küsimuse teine pool, millele te jätsite vastamata, oli see: kas on langetatud juba mingisuguseid otsuseid, missugune peaks olema ja võiks olla meie vastavate institutsioonide

korrarikkumiste lahendamist Põhja-Atlandi lepingu osalisriikide vaheline relvajõudude staatust reguleeriv kokkulepe ehk NATO SOFA,Status of Forces Agreement. Kui tegevus riivab ainult võõrustajariigi seadusi, tegelevad sellega võõrustajariigi korrakaitseorganid, kui ka saatjariigi seadusi, siis

üksused toimetavad ja kuidas toimetab n‑ö käsuliin, et kõik õigel ajal toimiks. Minu arvates on väga oluline, et NATO läheb tagasi oma juurte juurde ja soovib tugevdada ka NATO liikmesriikide panust sellesse kollektiivsesse kaitsesse. Need arutelud saavad olema kindlasti huvitavad. Ma käisin Tapal paar nädalat tagasi. Kogu selle aja jooksul on Tapalt läbi käinud 9000 liitlasvägede sõdurit. Tõepoolest, vähemalt neid intsidente, mida on registreeritud, ei ole väga palju selle suure arvu kohta. Pigem minu arvates väga positiivne, et liitlasriigid siin on. Me ju räägime erinevate liitlasriikide esindajatega sellest, et ka nemad rotatsiooni korras oma vägesid siia tooksid. Tagasiside oli väga positiivne, et meie kaitsevägi toimetab väga kõrgel tasemel, õppused on väga kõrgel tasemel ja tegelikult siia tahetakse tulla nii õppustele kui ka teenima. See on minu meelest meie julgeoleku Breivel, palun! Nüüd üks lisaküsimus. Riho Breivel, palun! Hea juhataja! Hea peaminister! Tõsi, meestel möllabki testosteroon, siin ei ole mitte midagi teha, olgu nad noored või vanad.

Nii et selles suhtes peaks ütlema, et meie oleme ise oma sõjaväge päris hästi kasvatanud. Samuti, kui ma olin piirivalvepiirkonna ülem või piirivalvestaabi ülem, siis ei olnud ka piirivalvel kohalike inimestega väga palju konflikte, kuigi ajateenijad olid meil ju olemas,

Me oleme ise missioonidel käinud ju aastaid. Kas on selliseid juhuseid ka meie sõduritega, mis on ulatunud siia teie kõrvu,

Kui ma käisin Tapal, siis ma kohtusin ka nii Briti kui ka Prantsuse vägede kohapealse juhiga. Briti vägede juht näitas kirja, mille ta oli saanud ühelt sõjaväelaselt, kes siin oli.

ta kujutas ette, et see sõdur on ilmselt teeninud siin aega juba väga kaua, sest ta väga hästi kõike oskas. Aga kui selgus, et see sõdur on olnud siin ainult kaks kuud, siis ta oli väga üllatunud. Kokkuvõte oli see, mida see Briti vägede juht ütles, et kui temalt küsitakse Eesti kohta, Eesti kaitseväe kohta, siis ta vastab niimoodi, et see on armee, nagu üks armee olema peab. See on minu arvates väga suur tunnustus. Selle osa on tegelikult ka see, et meie sõdurid käituvad lugupidavalt, ka ajateenijad – nagu öeldakse, sõjaväes öeldakse, sõjaväes sirguvad poistest mehed – tegelikult mõistavad mitte ainult seda sõjaväelist poolt, vaid ka väärtuste poolt, mida kaitsevägi, Eesti riigi kaitsmine endas kannab. Ma arvan, et see on väga positiivne. Aitäh!

Ükskõik, kas me kasutame sõna "kokkuhoid" või "kärpimine", aga ka komisjoni istungil te ütlesite, et 4,4 miljonit on vaja või Sotsiaalministeeriumis – jäi ebaselgeks, kas see puudutab ainult teie valdkonda või ka tervise‑ ja tööministri poolt, eks te saate vastata – kokku hoida. Eile Kalle Laanet ütles, et nemad on korralikult ja kiirelt kodutöö ära teinud ja sellest ka see

asekantsler Rait Kuuse, et arutatakse alles, need pole veel kokku lepitud. Aga kui ma ei eksi, siis öeldi, et 4. juuniks vist tehakse mingi kokkuvõte. Valdkonnas on tegelikult alarahastamine olnud krooniline

tervise‑ ja tööminister. Aga millised on siis need kärpekohad? Ma tean, et kaplanaadi või hingehoidjate kallale te ei lähe, seda on Ove Sander öelnud. Aga mida te olete siis plaaninud kärpida? Signe Riisalo,

sest need arutelud käivad aktiivselt ka täna rahandusministri juures, need olid ka eile, et kuidas see lõplik jaotus on. Aga üks, milles ma saan olla kindel, on see, et meil on võimalik pehmendada kokkuhoidu sotsiaalsektoris, kus alati on raha puudu, me kõik teame seda. Inimeste abivajadus ja ka ootus toe järele ja toe kvaliteedi järele ju ainult kasvab, ka tänahommikused esimesed küsimused viitasid sellele. Sotsiaalfondi vahendid on tegelikult need, mis aitavad meil inimestele jätkuvalt kvaliteetseid teenuseid osutada, mitte kokku tõmmata inimeste arvel. Nii on mul hea meel öelda, et juba sellel sügisel on üldhooldekodudele planeeritud REACT‑i vahenditest 4 miljonit eurot, taotlusvooruga, üldhooldekodud saavad tulla taotlema, et toimepidevust üldhooldekodudes parandada. Eriti nüüd, koroona‑ ja tervisekriisi valguses me teame, millised on kitsaskohad. Meil Meil on umbes 200 üldhoolekandeasutust ja plaan on umbes 100 asutust toetada. 2021. aastast alates on meil vanemaealiste iseseisva toimetuleku toetamiseks Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest 136,5 miljonit eurot, mis annab meile võimekust toetada kohalikke omavalitsusi ka eakatele mõeldud teenusmajade arendamisel,

omavalitsuse kogukondlikke teenuseid arendada ja spetsiifiliselt pöörame tähelepanu Kagu-Eesti programmile. Aga riigi tegevused on suunatud, nii nagu sotsiaalkomisjonis varasemalt räägitud, ikka sellele, et üldhooldus oleks komponendipõhine ja omastehooldajad oleksid toetatud. Nüüd täpsustav küsimus. Helmen Kütt, palun! Suur aitäh, lugupeetud minister, selle vastuse eest! Ma arvan ka, et on väga oluline, et üldhooldekodudes on võimalus ventilatsioonitingimusi ja kõike muud parandada, sest me teame, et kroonviirus lõi just sinna sisse ja nakatumise oht oli seal väga suur nii töötajate kui ka hoolealuste seas. See kõik on väga positiivne. Täpselt samuti teenusmajad, suurepärane, omavalitsus paneb oma osa. Ilmselt ei ole veel selge, kui suur see omavalitsuse protsent on. Aga mida kauem inimene heade teenustega kodus elada saab, seda parem kõigile, eelkõige sellele inimesele, keda ongi eesmärk aidata. Samas me teame, et Euroopa Liidu vahendite periood – need vahendid läksid töövõimereformi järel teenustele, mis puudutavad erivajadustega inimeste töölesaamist, töökoha kohandamist, kõike seda muud, ka kodude kohandamist – on lõppemas

need kärped, ikkagi see 4,4 miljonit Sotsiaalministeeriumis. Küll tahaks loota, et nad otseselt ei puuduta neid, kes kõige nõrgemad on.

siis jääkide arvel on üsna mitmed tegevused pikenenud kas järgmise aasta lõpuni, mõne teema puhul ka kuni 2023. aasta lõpuni. Me väga tähelepanelikult vaatame, et nendele ettevõtmistele, mis on algatatud, oleks tagatud jätkusuutlikkus kas pehme ülemineku, vana perioodi vahendite kasutamise toel või tegelikult ka uuel perioodil. Kõik uue perioodi asjad on detailides ju planeerimisel, nii et need võimalused on on meil jätkuvalt avatud. Loomulikult, kõige nõrgemate arvel me kokkuhoidu teha ei saa. Kindlasti on üks osa kokkuhoiust ka Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas selgelt see 4,2%, mis kõikidele ministeeriumidele arvestati kaheks esimeseks aastaks ja mis kahel järgmisel riigi eelarvestrateegia perioodi aastal tõuseb. Me ikkagi vaatame sügavalt sisse ametnikkonna tegevustesse, mida tehakse meie allasutustes. Kindlasti puudutab kokkuhoid ja optimeerimine neid asutusi. Aitäh Nüüd üks lisaküsimus. Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Eile arutati õiguskomisjonis Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esitatud eelnõu,

"Raseduse uurimisel COVID‑19 suhtes on tõenäoliselt ainult üks eesmärk: "tõestada" imiku vaktsineerimise vajadust. Rasedate ja imikute osas on see seisukoht väga väär. Mind õpetati hoidma rasedat ja manustama temale ravimeid vaid väga äärmisel juhul, näiteks kui naine on eluohtlikus olukorras. Vaktsineerimine ei tulnud kõne allagi ja seda põhjusel, et raseda organismi kõigi süsteemide talitused ehitavad end ümber, kaitsmaks loodet ja naist. Igasugused välismõjutused tekitavad ägedat vastupanu. Rasedat peab kaitsma nakkushaiguste ees, kuid vaktsineerimine on alati äärmine abinõu, kui pole muud võimalust. Selliseid olukordi esineb üliharva. Vastsündinut kaitseb emapiim. Spetsiifilisi, just nagu antud haiguse antikehi võib ju rinnapiimas olla, kuid need ei ole esimesed viiulid. Ema ternespiim pluss tema mikrobioom käivitavad vastsündinu keerulise immuunsüsteemi arengu programmi. See areng lõppeb umbes puberteedieas. Igasugused välissekkumised, eriti vaktsineerimised, on kurjast ja kuritegelikud. Rinnapiima immunoloogiliste elementide rohkus ja funktsioon on aukartust äratav, looduse üks imesid. Seega on selline asi väga negatiivne." Öelge palun mulle sellist asja: kas tema seisukoht on õige?

Kõigepealt tuletan meelde, et vaktsineerimine on vabatahtlik. Teiseks, lapsi selles vanuses ehk vastsündinuid meil ei vaktsineerita,

See, mis puudutab teie etteloetud asjatundja seisukohta, siis minul personaalselt puudub kompetents anda siin hinnangut. Vaktsineerimine nagu ka rasedate tervishoid või sünnitusabi on küsimus, küsimus, mida on mõistlik esitada tervise‑ ja tööministrile. Aga kui te küsite minu arvamust selle kohta, mis oli teie etteloetud tekstis seotud ema ja imiku lähedusega, rinnapiimaga toitmisega, siis kindlasti nendes küsimustes on mul oma arvamus, mis on ema ja lapse läheduse ja rinnapiimaga toitmise kohta väga soosiv. Aitäh

Aga et nad oleksid head, selleks peab olema meil kaitseväes ohvitser‑ ja juhtivkaader, kes suudab neid heaks kasvatada. Samuti on nii jõustruktuurides.

Kui me hakkame vähendama ohvitserkoosseisu, siis ma ei kujuta ette, kuidas me seda karuteenet tulevikus parandame, sest ühe ohvitseri, nii politsei‑, piirivalve‑ kui ka kaitseväeohvitseri väljaõpetamine on väga kallis ja vaeva nõudev protsess. Seda ei saa teha võib-olla isegi nii lihtsalt kui mingi muu eriala juhi puhul, sest seal on eetilised, moraalsed jooned, mis on väga tähtsad. Need peavad olema valitud inimesed, sest nemad vastutavad lahingus inimeste elude eest. Kui me nüüd kärbime ja sunnime vähendama isikkoosseisu jõustruktuurides, siis tulevikus võime seista selle ees, et me peame hakkama kalli raha eest jälle inimesi juurde koolitama. Kogemused on kadunud, sest need inimesed, kes lähevad välja antud struktuuridest, leiavad väga kiiresti mujal hea ja

palun! Esiteks, Kaitseministeeriumi eelarve juurde. Kui me räägime tegevväelastest, siis tegevväelaste palk on 30% üle Eesti keskmise. Seda ei saa endale lubada näiteks õpetajad. Kindlasti on kaitseväelased väga kõrgelt tasustatud ja see on ka märk sellest, et need inimesed

on ju ministeeriumidele antud ülesanne leida kokkuhoiukohti. Nii nagu riigihalduse minister rääkis, on meil suurepärane võimalus teha

kokkuhoiukohti. Selles, et neid reforme järjest tehakse, ei ole ju midagi eriskummalist. Kui me mõtleme kas või päästekomandode peale, siis Päästeamet on ju järjest neid reforminud ja viinud rohkem ka vabatahtlikkuse peale. Kui me vaatame muud maailma, siis ka Euroopas on seda tehtud, vabatahtlikel päästjatel on päris suur osakaal. Kui me vaatame kogu Päästeameti ampluaad, siis ka tuleõnnetusi ja selliseid juhtumeid on järjest vähem, kui me võrdleme 1990. aastatega. Kuidas ministri

Te ei saa kuidagi kinnitada seda, et sisejulgeoleku ja, ütleme, kaitsejõudude võimekus selle all ei kannata. Sest kui me paneme ülematele kohustuse vähendada oma eelarvet

minu nägemuses, ja kui te ütlete, et peab [vähemaks] võtma, siis juhtubki nii, nagu juhtus praegu kaitsejõududes ja juhtus ka piirivalves või politseis, et koondatakse ära orkestrid. Noh, see on näide. Me võime rääkida, et läheb muuseumi alla või üks orkester kaob niikuinii ära. See tähendab, et juhid on pidanud võtma juba vastu

sest Kaitseväe juhataja on, kuidas öelda, oma otsuses suveräänne. Ongi, Kaitseväe juhataja otsus peabki olema suveräänne. Aga kui me sunnime teda tegema selliseid samme, mis ta

Aitäh! Kaitse-eelarve järgmisel aastal suureneb. Siit tekibki küsimus, et kui me enne saime teha kõiki neid tegevusi, mida me tegime, siis kuidas me neid enam ei saa teha, kui eelarve tegelikult suureneb. Kui me vaatame eelmist riigi eelarvestrateegiat, siis me näeme, et sinna oli kirjutatud miljardi jagu tühje kärpeid. Riigi eelarvestrateegia ehk see 1 + 3 aastat plaanide tegemist, töötab ainult juhul, kui need plaanid on teostatavad ja ausad. Kulutused tehakse tulude vastu ja kui kirjutatakse sisse, et miljardi jagu on justkui kärbitud kulusid, siis järelikult justkui miljardi jagu saab teha kulutusi. Aga kui kärbitud sisuliselt ei ole, siis need on tühja õhu vastu tehtud uued kulutused ja selle asemel me ei saa mitte nulli, vaid me saame miljardi täiendavat miinust. Niimoodi me lihtsalt pikalt elada ei saa. Milles on probleem? Probleem on selles, et iga aasta tulevad ministeeriumid, ka allasutused välja kõikvõimalike mõtetega, milleks kõigeks on vaja raha juurde saada. Need on sageli sellised suured unistused, mida tahaks teostada. Kui nendeks unistusteks justkui justkui saadakse raha ja see raha on saadud selle tühja kärpe vastu, tühja kokkuhoiukoha vastu, ning kui selgub, et me ei saa tegelikult niimoodi edasi elada, sest meil ei ole lihtsalt raha, meil on miljardi jagu puudu, üle miljardi, 1,7 miljardit on puudu, siis ega nendest unistustest ei taheta väga loobuda, vaid justkui tuuakse ohvriks midagi, mis varasemalt täiesti toimis, just selleks, et näidata, et polegi vaja kokku hoida. Aga minu arvates pole see õiglane. Erasektor on pidanud kriisi ajal kokku tõmbama. Mitte keegi ei ole neilt küsinud, kas nad seda tahavad või ei taha, lihtsalt turg kukkus ära ja

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Mulle tundub, peaminister, et te siiski konkreetselt Riho Breiveli küsimusele ei vastanud. Te ei vastanud ka eelnevalt Mart Helme küsimustele, mis puudutasid liitlasvägede sõdureid. Riho Breiveli küsimusele vastates viitasite sellele, et teil on raha puudu ja midagi pole teha. Ma annan teile hea vihje. Selline seaduseelnõu nagu ABIS peaks vist olema varsti siin arutelul, see on tekitanud väga suuri kirgi. 14 või 15 miljonit läheb see maksma, kusjuures põhimõtteliselt seda ei ole vaja, sest see on olemasolevate süsteemide dubleerimine. Aga ma ei tahtnud mitte sellest rääkida, see lihtsalt repliigi korras praegu tuli jutuks. Aga mulle saatis esmaspäeval üks kodanik sõnumi

poolt, keda ma ei tea, tõsiselt ei tea. See on järgmine: "Mitte ühegi teie erakonna küsijate küsimustele ei suutnud ükski minister vastata adekvaatset vastust. vastust. Ma tahaksin teada kui Eesti Vabariigi kodanik, et mis teil seal toimub. Kas ministrid oleks nagu mingi aine mõju all või ma ei tea ja ei oska seletada? Kuidagi kummaline tundub see asi mulle. Või nad tõesti ei anna endale aru, mida nad suust välja ajavad? Paranda mind, kui ma eksin, ja kui ma ei eksi, siis ütle mulle, mida ma saaksin teha, et see Riigikogu kuidagi laiali saata, sest mulle tundub, et lapsed liivakastis on ka natuke arukamad." Mina ei osanud muud teha, kui vastasin niimoodi: üritan seda küsimust küsida infotunnis mõnelt ministrilt samas sõnastuses. Praegu ma seda tegin. Olge nüüd hea, vastake rahvale selle küsimuse peale. Aitäh! Aitäh! Riigikogu on läbilõige ühiskonnast. Nii nagu on teil omad valijad, on minul omad valijad. Need inimesed elavad Eestis. Riigikogu peabki olema läbilõige ühiskonnast. See tähendab seda, et siin on nii erinevate vaadetega inimesi kui ka erineva haridustaseme ja intelligentsusega inimesi. Selles mõttes täpselt nii, nagu neid on ka ühiskonnas. See ilmselt ongi see peegeldus, et alati saab teha teisi valikuid Riigikogu valimistel, et siia saaksid teistsugused saadikud. See võib-olla olekski minu vastus sellele

Aitäh! Tänan sõna andmast! Ma ei tee sissejuhatavat sõnavõttu, kuna aega on vähe. Aga ma küsin Jaak Aabilt, kas on arutatud regionaalseid maksuerisusi. Aeg-ajalt on see ikka kerkinud üles ja minu meelest on sellel ka mõte.

piirkondades kergem. Ka Euroopa Liidu vahendite juures me üritame seda arvestada. Me üritame siiski teha seda soodsamaks nendes piirkondades, kus areng ei ole olnud nii kiire, et nagu järele aidata nii ettevõtlust kui ka kohalikku